Prelazimo na objedinjenu raspravu u dogovoru sa klubovima zastupnika - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 346;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 Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, štovane kolegice i kolege zastupnici. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama bio je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede u razdoblju 15. svibanj do 15. lipanj 2012. godine u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Također su održani i brojni sektorski sastanci te javne rasprave u više gradova u RH. Ovaj Ovaj zakon je bio dostavljen Europskoj komisiji na mišljenje prije upućivanja u proceduru Vlade RH što je propisana procedura za donošenje zakona koji su predviđeni u programu Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2013. godinu te je ovaj zakon usklađen sa komentarima Europske komisije. Donošenje ovog zakona uvjetovano je potrebom za dodatnim usklađenjem sa pravnom stečevinom EU, odnosno okvirnom Direktivom o vodama a što je potrebno napraviti prije pristupanja Republike Hrvatske EU. Nadalje, usklađenje sa Zakonom o koncesijama, NN 143/2012., usklađenje sa Zakonom o općem upravnom postupku što je obveza preuzeta nakon zatvaranja pregovora u pregovaračkom Poglavlju 23. – Pravosuđe i temeljna prava. Nadalje, dodatnim uređenjem pripadnosti zemljišnih čestica vodnom dobru, prestanka statusa vodnog dobra, upisa vodnog dobra u zemljišnu knjigu, upravljanje javnim vodnim dobrom u lučkom području i šumama u javnom vodnom dobru te obaveza dostavljanja podataka o česticama javnog vodnog dobra u Središnji registar državne imovine. Nadalje, poboljšanjem odredbi u cilju pojednostavljenja i ubrzanja postupka ostvarivanja prava najma, zakupa služnosti i prava gradnje na javnom vodnom dobru za gospodarske ili osobne potrebe, odnosno ubrzavanje postupka za zahvate na javnom vodnom dobru u javnom interesu te isto tako za privatne intervencije kojima je lokacijskom dozvolom određen kojima je lokacijskom dozvolom određen javni interes. Nadalje, poboljšanje odredbi vezanih za upravljanje građevinama za navodnjavanje i detaljnu … odvodnju s ciljem stvaranja preduvjeta za ispunjavanje zahtjeva za korištenje EU fondova za navedene projekte. Naime županije zbog nedostatka administrativnih kapaciteta i financijskih izvora nisu bile u mogućnosti preuzeti zakonsku odgovornost upravljanja ovim građevinama pa su građevine za detaljnu meliorativnu odvodnju po prijelaznim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama iz 2005. i Zakona o vodama iz 2009. upravljale Hrvatske vode a građevine navodnjavanja su bile izvan organiziranog sustava upravljanja. Stoga se ovim zakonom predlaže da građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu jedinica lokalne, područne samouprave upravljaju Hrvatske vode u prijelaznom razdoblju od tri godine u kojem imaju osposobiti građevine za detaljnu meliorativnu odvodnju i predati ih u posjed i na upravljanje jedinicama područne regionalne samouprave. Također se ovim zakonom predlaže da se građevine za navodnjavanje u vlasništvu jedinice područne odnosno regionalne samouprave kao i mješovitim vodnim građevinama upravlja ovisno društvo hrvatskih voda, hidrotehnički objekti d.o.o., program održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju se donosi u okviru plana upravljanja vodama Hrvatskih voda a program gradnje i održavanja građevina za navodnjavanje donose predstavnička tijela županija na prijedlog upravitelja. Također za ovaj model upravljanje predlaže se prijelazno razdoblje od tri godine. Nadalje, pojednostavljenjem postupka za gospodarstvo, ukidanjem izdavanja vodopravnih dozvola za kemikalije koje se nakon, nakon uporabe dospijevaju u vodu jer je za uvoz proizvodnje stavljanja na tržište istih, već izdani akti drugih javnopravnih tijela. Učinkovitijim i bržim postupcima davanja mišljenja na prostorne planove o njihovoj sukladnosti sa planskom dokumentacijom upravljanja voda izmijenjene su odredbe da se ista umjesto ministarstva nadležnog za vode mogu dobiti u Hrvatskim vodama s obzirom da svojim ustrojstvom pokrivaju cijelu Republiku Hrvatsku. Omogućavanjem eksploatacije šljunka i pijeska u području značajnim za vodni režim s obzirom na trogodišnju zabranu na temelju ugovora o koncesiji ako ti zahvati ne mijenjaju prirodne procese, te ako služe održavanju voda i vodnih putova za obaveznu provedbu odgovarajućih procesa utjecaja na okoliš, odnosno ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prema propisima o zaštiti okoliša i prirode. I dalje je zabranjena je eksploatacija u neuređeni i nudacijskim područjima, dopuštena eksploatacija samo prema propisima o rudarstvu. Ovim postupkom ujednačavamo zakonodavstvo sa zemljama o okruženju, smanjujemo uvoz šljunka i pijeska. Prema procjenama u posljednje četiri godine šljunka i pijeska je uvezeno u vrijednosti oko 500 milijuna kuna i to najviše iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Slovenije i Austrije. Te naše tvrtke ne moraju otvarati paralelna poduzeća u susjednim zemljama kako bi ostvarili pravo na koncesiju za eksploataciju šljunka i pijeska što je do sada bio čest slučaj te iz istih graničnih vodotoka vaditi navedeni materijal. Istovremeno se predlažu strože mjere vezano za protupravnu eksploataciju jer sustav je dobar onoliko koliko ga dobro nadziremo. Ugovaranjem radova čišćenja i uklanjanja nanosa u području značajnim za vodni režim, zasebno u postupku javnoga nabave sa svim sposobnim ponuđivačima a ne samo sa onima koji su imali rješenja u ispunjavanju posebnih uvjeta, odnosno famozne licence kao do sada. I kada postoji potreba za šljunkom i pijeskom radi građenja javnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku te bolji način raspolaganja šljunkom i pijeskom u ime Republike Hrvatske. Dodatnim uređenjem odredbi vezanih za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće i odluka o odvodnji otpadnih voda. Nadalje, poboljšanjem odredbi koje se odnose na donošenje planova za gradnju i održavanje komunalnih vodnih građevina te vlasništvo istih. Vlasnici predmetnih građevina mogu biti samo javni isporučitelji vodnih usluga s obzirom da već u svom vlasništvu imaju preko 90% komunalnih vodnih građevina. I zato je dan rok od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona jedinicama lokalne samouprave po kojem su dužne prenijeti komunalne vodne građevine u svom vlasništvu, vlasništvu isporučitelja vodnih usluga. Nadalje, detaljnim uređenjem odredbi o javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji i u pogledu proširenja modela osnivanja isporučitelja vodnih usluga i proširenja djelatnosti. Osnivači isporučitelja vodnih usluga mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave ili trgovačko društvo, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave. Postojeći isporučitelji vodnih usluga koji su osnovani prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu mogu nastaviti obavljati djelatnosti do 31. ožujka 2015. godine. Isto tako proširene su djelatnosti isporučitelja vodnih usluga ali ne i na komercijalne djelatnosti te sada dodatno mogu i obavljati i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe i vlastitih otpadnih voda, izvođenje priključaka, umjeravanje vodomjera i proizvodnju energije za vlastite potrebe. Cilj ovih izmjena je poboljšati standard pružanja vodnih usluga na ekonomičan i učinkovit način, osigurati potpuni povrat troškova pružanja vodnih usluga, omogućiti apsorpciju sredstava iz EU fondova, odnosno ispunjenje zahtjeva iz plana provedbe vodokomunalnih direktiva do 2023. godine imamo mogućnost uložiti 4,5 milijarde eura sukladno obvezama iz ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Isto tako dodatno se uređuje postupak dodavanja suglasnosti na odluke o cijeni vodnih usluga, usklađenje pravnog statusa i predmeta poslovanja isporučitelja vodnih usluga odnosno izdvajanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje iz drugih komunalnih iz drugih komunalnih djelatnosti do 31. prosinca 2013. godine je krajnji rok. I na taj način stvoriti preduvjete za reformu vodokomunalnog sektora, objedinjavanje isporučitelja na uslužnim područjima nakon donošenja uredbe o uslužnim područjima. Dodatnim uređenjem odredbi o statusu i javnim ovlastima Vijeća za vodne usluge kao neovisnog regulatora radi osiguranja …/Govornik se ne razumije./… u području određivanja cijene vodnih usluga, te naknade za razvoj u cilju ostvarenja punog povrata troškova cijene vodnih usluga što je temelj, temelji zahtjev Okvirne direktive o vodama. Ovima odredbama jača uloga Regulatorne agencije, odnosno regulatora vodnih usluga, Vijeća za vodne usluge koje djeluje od 2010. godine što je u funkciji načela punog povrata troškova od vodnih usluga i provedbe plana, provedbe vodnokomunalne direktive. S obzirom da je objedinjena rasprava reći ću i par rečenica o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Procedura oko javnog uvoda izlaganja je bila kao i kod samoga Zakona o vodama, a donošenje ovog Zakon o financiranju uvjetovano je potrebno za usklađivanje istoga sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku "Narodne novine" 47/2009. što je obaveza nakon zatvaranja pristupnih pregovara u poglavlju 23. pravosuđe i temeljna prava. Nadalje, najveća novost je zapravo rasterećenje gospodarstva parafiskalnih nameta ukidanjem određenih obaveza plaćanja, prije svega mislim na naknadu za priključenje i naknadu za zaštitu voda. Naknada za priključenje koju plaća investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne i vodne građevine …/Govorni se ne odvodnje otpadnih voda, se ukida. Sad na lokalnoj razini postoje dvije razvojne naknade i to naknada za priključenje i naknada za razvoj. A prihod od predmetnih naknada se koristi za gradnju komunalnih vodnih građevina. Investitori ili vlasnik građevine dužan je sukladno Zakon o vodama platiti stvarni trošak priključenja na komunalnu vodnu građevinu, naplaćuje ga isporučitelj vodnih usluga. Stoga predlagatelj ovog zakon smatra da nema potrebe da obveznici plaćaju stvarni trošak priključenja i parafiskalni namet za priključenje, naknadu za priključenje obzirom da je sustav financiranja i gradnje komunalnih vodnih građevina na centralnoj razini. Naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda i na lokalnoj razini, naknada za razvoj dovoljno osmišljen zatvoreni i cjelovit. Svi projekti koje smo napravili u prošloj godini, a govorimo o ukupnoj vrijednosti od gotovo 2 400 milijuna kuna projekata koji su rađeni u Hrvatskim vodama i rađeni su na nivou financiranja barem 90% od strane Hrvatskih voda, a 10% od jedinica lokalne samouprave tako da smo i skidanjem ove dvostruke naknade dodatno htjeli pomoći i našim građanima, ali i potencijalnom investitorima fizičkim i pravnim osobama koje rade u gospodarstvu. Druga naknada koja se ukida je naknada za zaštitu voda koju plaćaju osobe koje proizvode ili uvoze sredstva za zaštitu bilja i stavljaju ih na tržište RH kako bi hrvatski kako bi hrvatski gospodarstvenici bili u ravnopravnom položaju sa gospodarstvenicima u zemljama članicama EU, s obzirom na obvezu plaćanja predmetne naknade koja tamo nije propisana. Treća stvar ili obilježje ovoga zakona je osiguravanje stabilnih izvora financiranja za održavanje građevina koje su u vlasništvu jedinice područne, regionalne samouprave i to za detaljnu melioracijsku odvodnju. Od stupanja na snagu zakona, odnosno od 1. siječnja 2010. godine do danas Hrvatske vode su financirale održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju iz prihoda od naknade za uređenje voda i u istom razdoblju nisu dovele predmetne građevine i u funkcionalno stanje i predale ih na upravljanje jedinicama područne, regionalne samouprave. Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama određeno je da se Hrvatske vode dužne u roku od 3. godine od stupanja na snagu istoga osposobiti i predati na upravljanje predmetne građevine jedinicama područne, regionalne samouprave. Stoga se ovim zakonom predlaže da Vlada Republike Hrvatske donese propis kojim će odredit, između ostalog visinu i način obračuna naknade za melioracijsku odvodnju. U istom razdoblju Hrvatske vode će provoditi obračun i naplatu naknade za melioracijsku odvodnju, a prihod od predmetne naknade, prihod Hrvatskih voda i koristit će se za održavanje građevina za detalju melioracijsku odvodnju prema načelu solidarnosti i prvenstva u potrebe za državno područje RH. Nadalje, građevine, naknada za građevine za navodnjavanje, ovim zakonom prepisuje se plaćanje naknade za navodnjavanje za poljoprivredno zemljište koje se navodnjava i kojim je dostupno navodnjavanje iz tih građevina. Očekuje se da će predmetna izmjena utjecati na poboljšanje i upravljanje sustavom javnog navodnjavanja u vlasništvu jedinice područne, regionalne samouprave, kao i na postotak obrađenosti poljoprivrednog zemljišta u obuhvatu sustava navodnjavanja. I zadnja odrednica je usklađenje istoga sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama koja je usklađena sa Direktivnom 2000/60. EC Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. godine o uspostavi okvira za djelovanje zajednice u području vodne politike, tzv. okvirna direktiva o vodama. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama ministre. Imamo dvije replike. Prvi se javio Josip Borić. Izvolite kolega. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi ministre htio sam postaviti jedno pitanje jer prije nekih dvadesetak dana predstavnici Hrvatskih voda obišli su vodne građevine na otoku Rabu i tada su jednom prilikom rekli da će se na nivou RH osnovati 21. Holding koji će se brinuti o vodoopskrbi i odvodnji. Mi takvu priču ne vidimo u ovom Zakonu o vodama, pa me interesira da li je to zaista namjera ove Vlade i na koji način onda oni promišljaju poslovanje komunalnih društava, kakve bi oni ulogu tada imali u sustavu vodoopskrbe i odvodnje ili je to bila samo nekakva stilska figura te gospode iz Hrvatskih voda. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Izvolite ministre odgovor na repliku. Zahvaljujem. Poštovani kolega zastupniče zakon stvara pretpostavke, a nakon evaluacije studije koja se radi o objedinjavanju vodnih područja i izbora modela, jedan od modela koji se smatraju najracionalnijim u ovoj fazi izrade koja je bila prezentirana od samih konzultanata je objedinjenje na nekih 21. isporučitelja, će se odredit u …/Govornik se ne razumije./… Ali ovaj zakon ako ste ga dobro iščitali daje pretpostavke da se napravi i reforma pružatelja usluga u vodnom gospodarstvu.

Pa gledajte, po Poslovniku po kojem radi ovaj Sabor i po Zakon o proračunu svaki predlagatelj zakona mora navesti i ocjenu sredstava potrebnih za provođenje ovog zakona. I sad to ko papagaji ili ko onaj nekakav fotokopirni aparat se štanca, nisu potrebna sredstva. Međutim, gospodine potpredsjedniče ja bi ovdje htio upozoriti na jednu stvar, Hrvatske vode se ne financiraju iz državnog proračuna, Hrvatske vode imaju svoj financijski plan koji je sastavni dio konsolidirane bilance državnog proračuna. I kad govorim o zakonima koji se odnose na Hrvatske vode, koji su ustanova, koji imaju i svoje izvore prihoda, onda u ocjeni potrebnih sredstava ne može nikako stajati da samo državni proračun, nego mora prije svega stajati da nisu potrebna osigurati nova sredstava u financijskom planu Hrvatskih voda. Jer ako se ne varam, prilikom rasprave o državnom proračunu, raspravljamo o tome financijskom planu, i taj financijski plan usvajamo. Ovo što je predmet ovog zakona o izmjeni i dopuni zakona o vodnog gospodarstva su izvorni prihodi hrvatskih voda i prema tome ta sredstva se nalaze prema njihovom financijskom planu. Prema tome ovdje nikako ne može stajati. Mene čudi da i naši odbore isto tako i Vladin ured za zakonodavstvo propušta ovakvu stvar jer mi smo formalno zadovoljili odredbe poslovnika i zakona a u principu govorimo o nečemu što savršeno nije predmet ovog zakona. Jer ovaj zakon i sve ovo što se u ovom zakonu i izmjenama i dopunama zakona financira je predmet financijskog plana Hrvatskih voda. Prema tome gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre ja bih molio da se to izmjeni, ako ništa drugo da se bar ovdje doda niti u financijskom planu Hrvatskih voda odredba naprosto ne stoji jer ovo nema veze sa državnim proračunom, nikakve veze, ovaj nijedan zakon. Ova sva sredstva su u financijskom planu Hrvatskih voda.

novih oštećenja za državni proračun. Rekli smo i napomenuo sam 4,5 milijardi eura koje su nam na raspolaganju morali smo i kroz ovlasti Ustavom odnosno kroz prijedlog zakona o financiranju vodnog gospodarstva predvidjeti

Otvaram raspravu. Da li prije izvjestitelji Odbora žele uzeti riječ? U koliko ne, otvaram raspravu. U ime kluba zastupnika HNS-a Petar Baranović. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, poštovane dame i gospodo, zastupnice i zastupnici. U ime Kluba HNS-a nekoliko riječi o ovoj objedinjenoj točci odnosno o prijedlogu dva zakona vrlo bitna za svako društvo pa tako i hrvatsko. Mislim da nema potrebe elaborirat koliko je pravni okvir gospodarenja vodama. Pravni okvir za uređenje vodoopskrbe, očuvanje vodotokova, vodo izvorišta bitan. Pred nama je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama koji zapravo osim što ima namjeru odnosno potrebu da se uskladi okvirnom direktivom o vodama EU, donosi neke novine u sferu gospodarenja vodama, donosi neke novine i donosi neke ispravke koje su se pokazale potrebnim temeljem iskustava sa prethodnim zakonskim okvirima. Posebice kad se radi primjerice o gospodarenju šljunkom i pijeskom iz vodotokova. Ovaj zakon klub HNS-a će poduprijeti jer smatramo da donosi nekoliko bitnih elemenata, kao prvo apostrofirali bi to što pojednostavljuje pojedine procedure, pojednostavljuje pojedine procedure kad je u pitanju gospodarska aktivnost vezana uz vodno dobro, pojednostavljuje što je vrlo bitno i procedure izdavanja suglasnosti na prostorne planove a znamo da svaka otklonjena otklonjena prepreka i svako pojednostavljenje tog procesa generalno ne samo u kontekstu ovih zakona donosi boljitak za gospodarske procese i ulaganja u RH. isto tako isto tako prijedlogom ovih zakona se usklađuju isti sa zakonima o općem upravnom postupku, isto tako i sa novim zakonom o koncesijama koji smo nedavno donijeli u ovom Visokom Visokom domu. Ono što, da mi je posebno upadalo u oči to je nered i nelogičnosti koje su vladale u domeni u području vađenja eksploatacije šljunka i pijeska. Svjedočili smo često kao što je gospodin ministar u svom uvodnom izlaganju kazao situacije u kojoj su neke naše firme, poduzetnici pronalazili način kako koristeći licence u pograničnim područjima susjednih država, vaditi šljunak, vaditi pijesak bez prave kontrole i puštati ga na tržište, u isto vrijeme naravno isti promet financijski nije prolazio kroz financijski sustav i porezni sustav RH, nisu se plaćali porezi a jako često je dolazilo i do nemogućnosti isporuke takvih materijala koji kad bi se izvadili po primjerenim kondicijama naglašavam imaju posebnu vrijednost. Evo ja ću napomenuti primjer šljunka koji je izuzetno atraktivan, izuzetno potreban za uređenje pomorskog dobra i u pripremu turističke sezone na svim bolje uređenim plažama u RH, dakle govorim o jadranskim plažama. Bili smo u situaciji da postoje lageri u Hrvatskim vodama a da ne možemo isti šljunak dobiti jer je bilo zakonski zabranjeno pustiti ga u promet. To je bio jedan apsurd. Ono što HNS naravno očekuje to je da se striktno primjenjuju kaznene odredbe ovog zakona za one koji će kršiti baš posebno na ovom području zakonske norme. Smatramo da mora biti jasno i podzakonskim aktima precizirano kako je pod kojim kondicijama se šljunak i pijesak mogu vaditi, dakle da se ne vadi isključivo iz pobude ostvarivanja profita bez obzira konzekvence koje bi mogle takvo vađenje nekontrolirano i izvan postulata struke ostaviti bez obzira ovaj s obzirom na to kakve bi konzekvence moglo ostaviti po eko Dakle naglašavamo da je u ovom dijelu potrebno odraditi jako veliku pažnju da se ne radi šteta a da se izvuče korist. Ono što također pozdravljam ovim zakonima a to je osiguranje stabilnih prihoda za jedince lokalne samouprave kako bi se unaprijedio sustav navodnjavanja u RH jer nam je jako dobro poznato da hrvatski agrar i poljoprivreda osim svih problema i bremenitosti koje ima, koje imaju danas hrvatski poljoprivrednici nije između ostalog konkurentan, jako često upravo zbog nedostatnog sustava navodnjavanja odnosno da smo prema postotku poljoprivrednih površina koje su pod sustavom navodnjavanja među zadnjima na listi europskih zemalja. Tako je nešto nedopustivo, uređenje financijskog okvira i stvaranje pretpostavi da se takav sustav razvija, smatramo izuzetno bitnim za hrvatsko gospodarstvo i za hrvatsku poljoprivredu. Isto tako pozdravljamo dodatno uređenje odredbi vezanih za zaštitu vodotokova, smatramo da je to izuzetno bitno. Razina antropološkog utjecaja danas u svim dijelovima i kopnenog i vodenog eko sustava je iznimno velika i u tom pogledu pozdravljamo svaki napor i svaku novi pravni mehanizam koji će pospješiti zaštitu vodotkova kao nečeg što je od iznimnog značaja temeljnog značaja za svako društvo pa tako i naše. Jednako tako pozdravljamo i smanjenje određenih nameta parafiskalnih nameta koji su ponekad čak i dvostruko, trostruko naplaćivani pojedinim komponentama gospodarstva ili gospodarstvu u cijelosti. Držimo da svako rasterećenje hrvatskih gospodarstvenika koje ide u cilju poboljšanje njihove pozicije sutra na zajedničkom europskom tržištu i stvaranja boljih pretpostavki da budu konkurentni kolegama iz EU je bitno. Generalno gledajući nemamo nekih zamjerki na tekst ovog zakona. Ove novine koje su u njega uvedene smatramo pozitivnim iskorakom i klub HNS-a će svakako podržati ovaj prijedlog zakona. Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku Josip Borić. Izvolite kolega. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Baranović, vi ste rekli da podržavate ovaj zakon. vi ste dogradonačelnik u jednom gradu u Šibeniku, ne znam dali ste iščitali ali namjera ovog zakona su na neki način razvlaštenje ovlasti na neki način komunalnih društava. Čujemo sada 21 holding, vodoopskrba i odvodnja njima, očito vama deponij ili smeće i groblja po tome ako ja to dobro razumijem, a onda ukidanje nekih naknada kao što je naknada za priključak zato jer postoji ajmo reći drugi namet, a to je naknada za razvoj. Ja ne znam da li sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj imaju naknadu za razvoj. Neke imaju, pretpostavljam da postoje one koje nemaju. Naknada za priključak se ovdje proglašava parafiskalnim nametom a nitko ne želi reći da upravo taj dio, sekundarni vod kada vam Hrvatske vode isfinanciraju magistralnu, crpnu stanicu šta ja znam podmorski ispust itd. kada rješavamo sustav odvodnje onda onaj sekundarni vod do krajnjeg potrošača financiraju, tko, komunalna društva i jedinice lokalne samouprave jer Hrvatske vode uvijek kažu da to nije njihov dio. I sada vi odustajete od tog parafiskalnog nameta kako kaže ministar u korist čega? Tko će platiti troškove izgradnje tih silnih priključaka koji su ustvari i razlog da bi sve ono što država pomogne izgraditi bilo u funkciji? To ide na štetu komunalnih društava. A onda se još i razvlašćuju i jedinice lokalne samouprave u dijelu vlasništva nad komunalnom infrastrukturom koja se gradila jer su istu imali pravo financirati iz svojih proračuna, ali ne smiju imati nikakve više udjele u vlasništvu, tobože da se ne bi nad tim nekakvim infrastrukturama, što, dizale hipoteke ili se zaduživale lokalne samouprave. Mislim da stvaramo ponovo kaos unutar komunalnih društava, a ustvari mi ni danas ne znamo kako će to završiti jer kaže ministar tek se radi studija, a neki već pričaju kakvi će biti modeli.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Boriću meni se čini da nas dvojica imamo drukčiju percepciju jedinica lokalne samouprave. Ja jedinicu lokalne samouprave kao dogradonačelnik doživljavam kao servis građana i svako rasterećenje građana držim dobrodošlim, a zadatak je nas koji radimo u jedinicama lokalne samouprave da i u takvim okolnostima nađemo načina da servis građana funkcionira. Mi imamo konkretno u gradu Šibeniku naknadu za odvodnju i držim da su i naši građani do sada bili prilično opterećeni cijenom vode i odvodnje, ne samo u Šibeniku nego generalno i da svako rasterećenje u tom pogledu ide na bolje. Što se tiče financiranja projekata ne samo magistralnih nego i drugih svi svi onih koje ste nabrojali, mi se u gradu Šibeniku ne žalimo na Hrvatske vode. Smatramo da su postojeći modeli koje su oni ponudili i u sufinanciranju projekata od 90% na teret Hrvatskih voda, a svega 10% na teret komunalnog poduzeća do sada i jedinice lokalne samouprave jednostavno maksimalno korektni model sufinanciranje. Ja vjerujem možda se osvrnuti oko sebe u šire okruženje zemalja koje su oko nas da bi rijetko gdje našli takav način financiranja u odnosu na jedinice lokalne samouprave. Prema tome, držim da je jedinice lokalne samouprave kada je u pitanju financiranje vodoopskrbe nisu preopterećenje. Što se tiče formiranja okrupnjavanja na razini županija, potencijalni model 21 holdinga kako ste ga vi nazvali, trebalo bi vidjeti da li je to nešto na što smo upućeni temeljem odredbi pravne stečevine EU s kojom smo usklađivali ovaj predmetni zakon. Hvala lijepa. Hvala. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista Nansi Tireli. Izvolite kolegice. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ovaj prijedlog zakona koji imamo pred nama, a tiče se voda koji je već kao takav doživo brojne izmjene i sadrži 299 članaka sada se najavljuje čak 155 izmjena što znači da se više od 50% zakona mijenja. Zakon koji regulira tako važno područje kao što je vodno gospodarstvo, morao bi bez ikakvih dvojbi o tome postaviti jasna pravila za svakoga tko je dužan pridržavati se tih pravila i toga zakona. Osim toga koliko smo već puta u ovom Saboru zaključili da ćemo zakon u kome se mijenja većina teksta odnosno jedna trećina ili više teksta pripremiti kao cjeloviti novi zakon. Tako da taj konačni dokument bude razumljiv i jednostavan za praćenje svim akterima kojih se tiče. Usvajanjem ovakvih izmjene plašim se da će opet biti razumljivo jako malo toga. Prilikom čitanja predmetnog prijedloga zakona koji je kao takav zbunjujući i koji predstavlja tako vrlo dobru platformu za nekakvom samovoljom. Nije u istinu jasno zašto zakonodavac takav zakon želi usvojiti. Uvažavajući sve dobre namjere pažljivim čitanjem novih odredbi čini se kako će ovaj zakon ukoliko se usvoji biti idealno tlo za nezakonite radnje jer ostavlja previše pravnih praznina i nedorečenosti koje onda kao takve ostavljaju prostor za zloupotrebe pravila postavljenih u samom zakonu. Ovaj zakon stavlja u povlašteni položaj određene aktivnosti kao što su vađenje šljunka i sedimenta što nije opravdano ni na koji način. Isto tako usvajanjem ovoga Zakona Hrvatske vode biti će još samostalnije u svome radu, odnosno još neovisnija institucija nego što su sada što smatramo da nije nikako ispravna odluka. Na taj način praćenje aktivnosti i poslova Hrvatskih voda biti će još više otežano a pametno bi bilo da bude upravo suprotno. Budući da Hrvatske vode obavljaju poslove koji su od javnog interesa te ne bi smjele biti neovisne od samog državnog nadzora. I zašto se uopće ovaj Prijedlog zakona o vodama upućuje u hitnu saborsku proceduru kada se radi o jednom od najvažnijih zakona iz područja zaštite okoliša uvažavajući sve usklade sa europskim direktivama. Postoji vrlo velika razlika između nacrta zakona koji je od svibnja bio dostupan javnosti i ovog prijedloga te bi zasigurno bilo dobro da je organizirana nova javna rasprava u skladu sa uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresiranosti javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Vjerujemo da je u slučaju donošenja tako važnog zakona kao što je ovaj Zakon o vodama vrlo važno da cijeli dokument bude dostupan javnosti prije same saborske procedure. Uostalom u tome i na to nas upozoravaju i razne zelene udruge odnosno aktivisti koji su svoj rad, svoju volju i vrijeme posvetili upravo očuvanju prirode, ali očito ne trebamo nikoga slušati. Jednim prijedlogom zakona o strateškim investicijama Ministarstvo gospodarstva, točnije njegovim 18. člankom omogućuje se prepuštanje javnog dobra u ruke privatnog vlasništva ukoliko se utvrdi da je to ključno za realizaciju strateškog investicijskog projekta. Nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske uključujući u to i šume i šumsko zemljište i poljoprivredno zemljište, javne ceste ali i javno vodno dobro potrebnim za provedbu strateškog projekta raspolaže Vlada Republike Hrvatske u skladu sa lokacijskom dozvolom odnosno odgovarajućim prostornim planom, te ih u svrhu provedbe strateškog projekta može neposrednom pogodbom otuđiti ili na njima osnivati stvarna prava o čemu Vlada Republike Hrvatske donosi odluku. Tako stoji u članku 18. Nacrta prijedloga zakona o strateškim investicijskim projektima. Zakon također propisuje da se Vlada Republike Hrvatske o ukidanja statusa javnog dobra mora konzultirati sa nadležnim ministarstvom ili pravnom osobom ovlaštenom za upravljanje javnim dobrom. Ovim prijedlogom zakona dosadašnji članak 16. stavak 6. postaje članak 4. mijenja se i glasi: "Ugovore o najmu, zakupu, služnosti i pravu građenja na javnom vodnom dobru sklapaju Hrvatske vode u ime Republike Hrvatske a primjerak ugovora dostavlja se Ministarstvu.". Opravdavate to činjenicom da Hrvatske vode imaju administrativne kapacitete za obavljanje tih i takvih poslova. Pojašnjenja radi ovdje se radi o korištenju vodnog dobra u osobne ili gospodarske svrhe. Trenutno zato treba dopuštenje koje izdaje Vlada a sada se ovim predmetnim prijedlogom to prebacuje na Hrvatske vode. Koliko je uopće opravdano ovakvo prebacivanje odgovornosti s Vlade na Hrvatske vode. Sporan je i članak 16.a u čijem se obrazloženju navodi da će ovakva izmjena ubrzati javne investicije i ujedno omogućiti privatnim investitorima brže ispunjenje uvjeta iz svih lokacijskih dozvola. Navodi se u objašnjenju da izmjene Zakona o vodama idu u istom smjeru kao i primjerice odredbe novog Zakona o zaštiti prirode. Oba zakona tako ciljaju samo na ubrzanje investicija, točnije u oba zakona su prioritet investicije ali ne i zaštita prirodnih resursa. Mijenja se i to da prethodno mišljenje u suglasnosti prostornih planova svih razina i drugih razvojnih planova s planskim dokumentima upravljanja vodama ne daje više Ministarstvo nego Hrvatske vode zbog učinkovitosti i bržeg donošenja prostornih planova. Koliko god netko rekao da je ovo dobro, smatramo da baš i nije. Jer po ovome ispada da nema više, da nama više jednostavno nikakvi planovi nisu potrebni jer je očito da ih svatko može mijenjati kako mu se sviđa zavisno o trenutnim potrebama. Tako je primjerice općina Kršan promijenila županijski prostorni plan Istre, suprotno tom postojećem županijskom prostornom planu jer joj je vrlo važna naknada za korištenje prostora koju plaća HEP na račun buduće termoelektrane Plomin-a C. I nitko nije odgovoran za ništa. Najžalosnije je to što građani više nisu sigurni, njihove privatne investicije očito nisu investicije od strateškog značaja koje ikome u našoj državi išta više znače. Zabrinjava još nešto u ovom zakonu. Izmjenama se propisuje da se radovi čišćenja i uklanjanja nanose iz vodotoka, provode kada postoji potreba za šljunkom i pijeskom iz vodotoka radi građenja javnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku. Kolega Baranović je prije taj dio zakona pohvalio i rekao da je to dobro da bi se izbjegla određena samovolja, međutim koliko je upravo ovakva praksa opravdana i koliko upravo samovolje pokazuje. Navedeno doslovno znači da se šljunak i pijesak ne vade u slučaju pojave potrebe čišćenja, već onda kad se javi potreba građenja. privatni subjekt tretiramo kao nekoga što ne radi dobro jer vadi taj resurs onda u ovom slučaju ako to radi država opravdano je. Člankom 74. kojim se mijenja članak 151. stavak 1. brisana je odredba kojom je propisano da je vodopravna dozvola potrebna za stavljanje u promet kemikalija. Takva izmjena protivna je biti samog Zakona o vodama jer ukoliko se neće izdavati vodopravna dozvola za stavljanje u promet kemikalija bit će onda i otežan i sam nadzor nad ispuštanjem tih tvari u vode čime se dakle i povećava rizik onečišćenja voda. Ako se ovakve izmjene zakona koje dobivamo u proceduru na tragu obećanja Vlade da će smanjiti administrativne zapreke za velike investitore i time doprinijeti investicijskoj klimi onda zasigurno nisu dobre. Nisu dobre jer slažući zakonske odredbe samo s ciljem velikih investicija i velikih investitora rušimo sve ono što smo godinama gradili i zaboravljamo da su ustvari naši najveći investitori upravo građani koje ovakvim zakonima maksimalno marginaliziramo, ne razmišljajući ni trenutka o njihovim svakodnevicama, štetama koje su pretrpjeli zbog poplava npr., njihovim investicijama koje su realizirali vjerujući u prostorne planove i strategije razvoja svojih općina, gradova ili županija, njihovim investicijama u kuće za odmor npr., a sada uopće nisu sigurni hoće li moći primati goste ovoga ljeta recimo u Istri i da li će u jeku ljeta imati vode za te turiste ako nam se ponovi slučaj od prošloga ljeta. Ovakve izmjene na brzinu bez dugoročne strategije jednostavno ne donose nikome dobro. Na to ne upozoravamo samo mi iz kluba Hrvatskih laburista, ponavljam još jednom, na to upozoravaju svi svi aktivisti, svi zeleni koji u Hrvatskoj itekako brinu o ovakvim stvarima, očuvanju prirode i očito je da nikoga ne trebamo slušat, da pod krinkom velikih investicija donosimo ovakve zakone koje će zasigurno dugoročno samima nama obiti se o glavu. Klub Hrvatskih laburista neće prihvatit ovaj zakon. Hvala. Imamo prijavljene dvije replike. Prvi se javio Petar Baranović. Izvolite kolega. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice Tireli, mislim da niste dobro iščitali ovaj zakon kad ste spomenuli i referirali se na moje izlaganje prije vas. Naime, pijesak i šljunak se vade i u procesu uređenja vodotokova, nužnih zahvata, a isto tako i kao što ste naglasili kada se odrađuju određene aktivnosti koje se procjenjuju od interesa za Republike Hrvatsku. Generalna nota vašeg izlaganja naravno obilježena je zaštitom okoliša i brigom za zaštitu okoliša. Naravno da svi odgovorni ljudi u ovoj zemlji imaju tu crtu usađenu, mislim isto tako postoji i ono što se zove provođenje gospodarske i socijalne politike i otvaranje novih gospodarskih procesa i realizacija novih projekata bez kojih ova zemlja ne može opstat, bez kojih je velika nezaposlenost. Mi smo doživjeli deindustrijalizaciju i sad kad pokušavamo pokrenuti neke druge gospodarske grane kako bi povećali zaposlenost i sad se sudaramo sa ponekad čini mi se pretjerano naglašenom brigom za zaštitu okoliša koja se često, jako često ne temelji na argumentima nego se temelji na pretpostavkama. Ono što sam ja imao sad dok ste vi izlagali, SMS poruka jednog nezaposlenog Šibenčanina koji je samo jedan u nizu onih koji vape za pomoć dogradonačelnicima i gradonačelniku. Prema tome, bilo bi dobro da brigu o okolišu utemeljimo stvarno na argumentima, na znanstvenim spoznajama, na faktima, a da u svojim izlaganjima pretpostavke i hipoteze stavimo po strani jer situacija nije ni najmanje komotna u ovoj zemlji. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, Nansi Tireli. Izvolite. Kolega Baranović, rekli ste da o zaštiti okoliša brinu odgovorni ljudi. Moje izlaganje je bilo upravo na tragu toga da tražimo odgovornost upravo tih ljudi koji predlažu ovakve zakone, a ako mijenjamo zakone u svrhu gospodarske i socijalne politike i povećanja zaposlenosti ne smijemo ni u jednom trenutku zaboravit čuvat upravo tu okolinu i tu prirodu od koje živimo. Jer danas ćemo zaposlit možda 10, 20 ili 100 ljudi, ali što dugoročno radimo. Cijelo izlaganje bilo je usmjereno upravo na taj problem i upravo na takvo razmišljanje. Ja se slažem da ljudi teško žive, slažem se da imamo puno nezaposlenih, ali vjerujem isto tako da je najmanje priroda kriva zato što je što je toliko ljudi nezaposleno u Hrvatskoj, da za to postoje zasigurno neki drugi krivci. I ovo sve što sam rekla, rekla sam iz jedne jednostavne bojazni, prošle godine u jeku sezone vi vjerojatno u Šibeniku niste imali takvih problema, ali građani Hrvatske nisu imali pitke vode, imali smo redukciju 2. stupnja, imali smo inspekcije u Istri koje su kontrolirale koliko vode određena domaćinstva troše zato da bismo imali dostatno vode za turiste, zato da bi omogućili upravo tim građanima koji sami investiraju u svoje zapošljavanje i koji se samozapošljavaju, koji imaju ogromnu investiciju u svoje kuće i u svoje apartmane, da bi mogli zaraditi nekakvu kunu i da bi mogli doprinijeti upravo tom gospodarskom i socijalnom razvoju. To su problemi o kojima sam govorila i to je na kraju onoga kada donosimo zakone da o svemu tome moramo razmišljati, a donoseći ih ovako i na ovaj način očito je da o tome ne vodimo brigu.

govorili ste o tome da ovaj zakon preferira velike investicije i da preferira velike investitore i da se zapravo njima ovim zakonom želi pogodovati. Ono osnovno što ste naglasili i što se u potpunosti sa vama slažem je da se to čini upravo zbog pomanjkanja privredne strategije, a onda bih odmah i naglasio i poljoprivredne strategije mada će ministar, vjerojatno ministar Jakovina u svom sljedećem nastupu govoriti ovdje kako ima poljoprivredna strategija koju mi nikad nismo čuli, ali postoje valjda neki papiri koji kolaju ovdje jer vjerojatno se to radi kao '43. u trojkama onim, ćelijama tako da se ne bi slučajno saznalo što to mi imamo. Prvo se preferiralo ulaganja javnih poduzeća, pa se zatim preferiralo žbukanje zgrada, pa onda od tog žbukanja jedino smo mi bili požbukani obmanama. I nakon toga se reklo nećemo sada više preferirati investicije javnih poduzeća, sad ćemo preferirati investicije privatnika. Međutim, do dana današnjega nismo saznali, mada se čitavo vrijeme govori kako postoje neke velike investicije, novi projekti, zapošljavanje. Niti ima projekata. Čuli smo, neki dan smo o tome raspravljali. U posljednjem kvartalu 2012. godine nismo imali niti jednu investiciju. Nitko nije kunu uložio u Hrvatsku. Zapošljavanje. Kakvo zapošljavanje kad svakoga dana sve više ljudi završava na birou za zapošljavanje? Nezaposlenih je sve više, tako da u pravu ste ovaj zakon je nejasan i mislim da ga Laburisti s pravom neće prihvatiti. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Kolega Vukšić, kad sam pričala o strategijama, između ostalog strategijama imamo Poljoprivrednu strategiju, imamo Gospodarsku strategiju. Imamo mi strategije, imamo i prostorne planove. Ali upravo ono što sam rekla što me plaši, ako jednom subjektu dajemo previše velike ovlasti, u ovom slučaju Hrvatskim vodama da mogu odlučivat o nekim stvarima onda te strategije gube smisao jer građani koji gledaju strategije svojih općina, razvoja svojih općina, gradova i županija planiraju nešto i tu dolazimo do problema jer mi cijelo vrijeme čekamo velike investicije i velike investitore, a dozvoljavamo svo to vrijeme da zanemarujemo vlastite građane koji itekako se trude napravit nekakvu investiciju. problem je u tome što nama te nazovimo ih male investicije građana nisu toliko važne koliko nam je važna jedna velika investicija nekog stranog investitora. I to je naš temeljni problem. Jer 90000 obrtnika ima investicije. Građani koji se bave nečim imaju investicije i te se investicije svakodnevno dešavaju. Mi ovakvim zakonima stavljamo u neravnopravan položaj upravo te nazovimo nazovimo to tako male subjekte u odnosu na velike. Mi svakim donošenjem zakona opravdavamo izmjene zakona time da ćemo olakšati papirologiju, odnosno smanjit administraciju po pitanju velikih investitora i investicija. Ja si cijelo vrijeme postavljam pitanje što je sa građanima i obrtnicima i onim malim i srednjim poduzetnicima koji svakodnevno imaju nekakve investicije, a država jednostavno očito o njima ne vodi računa. Zahvaljujem. Sada ćemo napraviti stanku do 15,00 sati i nastavljamo sa kolega Ivan Šuker u ime kluba HDZ-a u 15,00 sati. Hvala. Hvala.